Готові реєструватись? Сергій Володимирович Власенко, нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки, першої зліва, як і домовлялись. Готові? Зелена, так. Прошу реєструватись.

залі зареєстровано 215 народних депутатів України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту у середу ми маємо до 30 хвилин виступів від народних депутатів України внесенням пропозицій, заяв та повідомлень. Будь ласка, запишіться на виступи від народних депутатів. Рахманін Сергій Іванович. Прошу передати слово Ользі Стефанишиній. Стефанишина Ольга Анатоліївна. Шановні колеги, уявіть собі маму тяжкохворої дитини, яка виходить на акцію протесту, бо держава не закупила ліки для її дитини. Ці ліки коштують 30 тисяч гривень на місяць і в цієї матері таких грошей немає, вони є в Міністерства охорони здоров'я. Майже 10 мільярдів гривень міністерство отримало цього року на закупівлю ліків для тяжкохворих. Але знаєте, що? Закупівлі міністерство досі не провело. Жодної пігулки за кошти бюджету 20-го року не поставлено в регіони. Вже майже жовтень на дворі. За 24 державними програмами, а це більше половини, закупівлі навіть не розпочалися. Ще в травні пацієнтські організації били на сполох, бо розуміли, що почнеться така трагедія восени. І вона почалася. В регіонах уже почалися пацієнтські бунти. Так минулого тижня на Рівненщині батьки тяжкохворих діток, а це дітки, які борються з раком крові, з вірусними гепатитами, у яких така хвороба як ювенільний ревматоїдний артрит, не отримують уже ліки. Вони закінчилися, а нові не поставлені. Пан Степанов своєю злочинною бездіяльністю наражає цих дітей на смерті. Він дуже любить казати про попередників. Так от я вам скажу: раніше закупівлі через міжнародні організації починалися в лютому, а перші ліки постачалися вже в липні поточного року. Сьогодні ці закупівлі навіть не розпочалися. А це означає, що мінімум півроку ці діти будуть без ліків. Фракція "Голос" звертається до тих людей, які безпосередньо несуть відповідальність за ці трагедії: це Президент Володимир Зеленський, це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ваші міністри не справляються зі своїми прямими обов'язками. І ми вимагаємо прямого втручання найвищого керівництва держави і врегулювання ситуації із закупівлею ліків, медичних виробів та вакцин. А пану Степанову я хочу побажати удачі на виборах в Одеській області і залишити вже Міністерство охорони здоров'я працювати ефективно і без нього. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається народній депутатці Климпуш-Цинцадзе Іванні Орестівні, фракція "Європейська солідарність". Будь ласка, Геращенко Ірина Володимирівна. "Європейська солідарність" звертається до мудрого українського народу, який півтора роки тому проголосував начебто за кінець епохи бідності, кінець епохи кумівства, кінець "Роттердаму", але з'ясувалося, що обрав кінець епохи гідності. Тому що "Роттердам" працює і виявилось, що він хороший. Тому що зарплати і робочі місця зникають, а ціни зростають і тарифи, а останні заяви представника Зеленського в Тристоронній контактній групі Фокіна межують з державною зрадою. Дійсно, для "політичних пенсіонерів" – Кравчука і Фокіна та й для самого Зеленського в Конча-Заспі війни немає, тому що доблесно їх мир захищає українська армія. А сьогодні Зеленський і його посіпаки в Тристоронній контактній групі зраджують кожного українського воїна і українського дипломата своїми заявами. Коли мудрий український народ запитує – а чому ж ми не живемо як Польща, це треба запитати у Фокіна і Кравчука, які на початку 90-х здали ядерну зброю, здали Чорноморський флот, здали "Чорноморське морське пароплавство", а всім українцям залишили в пам'ять про себе "кравчучку". Чому Зеленський достав їх з "політичної пенсії"? Тому що на всіх ефірах вони весь цей час "мочили" Порошенка і демократичну І їх заяви вимагають не звільнення з Тристоронньої контактної групи, а порушення кримінальної справи за статтями 110, 111 – державна зрада. Тому що це зрада кожного українського воїна, пам'яті загиблих, зрада українських дипломатів, яким сьогодні насправді немає як захищати Україну, коли самі українські представники говорять про громадянський конфлікт. Є заяви міністра внутрішніх справ, є заяви Офісу Президента, де Зеленський працює Президентом у Єрмака, але ми вимагаємо заяви самого Зеленського. І ми вимагаємо заяви Тарана і заяви Кулеби, які є від Президента, його квота в уряді. І насправді від Авакова ми вимагаємо сьогодні гарантій чесних виборів, тому що Україна повертається в часи Януковича. Те що твориться сьогодні у виборчих комісіях, коли влада намагається сегрегувати цілі списки за тим тільки чи лояльні вони до влади, чи ні. Коли сьогодні в Кременчузі територіальна виборча комісія, повністю підконтрольна одній олігархічній групі, забороняє сьогодні "Європейській солідарності" реєструвати наш список, цим ми повертаємось в часи Януковича. Коли сьогодні мера Умані не реєструють тільки тому, що він посмів виступити проти недолугості влади в її боротьбі з COVID. Тому ми звертаємося сьогодні з вимогою до силових структур негайно порушити кримінальну справу проти зрадників, а до всіх, хто відповідає за чесні вибори – зробити все, щоб останні чесні вибори в нас не закінчилися разом з епохою Президента Порошенка, а таки тривали в Україні. Шановні колеги! Юлія Володимирівна Тимошенко. Вона буде виступати замість народних депутатів Кожем'якіна і Кириленка, тому прошу 6 хвилин. Будь ласка, Юлія Володимирівна. Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні перший день я в залі після хвороби і розпочну все ж таки з того, щоб подякувати всім вам за те, що в тяжкі часи хвороби ви підтримували, співчували, передавали свої емоції. Я хочу вам подякувати за це. і влада і опозиція ми тут якраз об'єдналися всі. Я хочу побажати всім, хто зараз хворіє на COVID, здоров'я, видужати, в легкій формі перенести, менше хворіти, більше захищати себе. І знаєте, я хочу розпочати зараз з того, що насправді коли був трошечки час і можна було ззовні якось трохи подивитися на все, що відбувається. Знаєте, у мене просто виникла як і у вас у всіх, я переконана, така думка, що насправді нам нема що ділити. Я не вірю, що хтось з нас бажає зла своєму народові, своїм дітям, своїм родинам. Я не вірю в те, що хтось буде діяти проти інтересів країни, народу. Мені здається, що у нас є просто певні розходження в концепціях, які нам треба більше узгоджувати, більше радитися, більше знаходити часу для наших дискусій. Тому що, можливо, може помилятися будь-який депутат, будь-яка команда і нам просто необхідно мати дискусію. І ви знаєте, що все що ми приймаємо тут, в Адміністрації Президента укази, в Кабінеті Міністрів, має невідворотній вплив на країну. Кожна літера, за яку ми голосуємо, вона може принести або благо країні, або може принести проблеми. І тому я хотіла би попросити, щоб ми менше пікетувалися, а більше чули один одного. І сьогодні так само у нас будуть прийматися закони. Вони будуть прийматися і в цілому в тому числі, як Закон, наприклад, про річковий транспорт. І я хочу, щоб ми зараз просто відкрили очі і подивилися: чи хочемо ми бачити своє судноплавство річкове, чи хочемо ми в бюджет отримувати ці гроші дуже великі, мільярдні, ми українці, наш флот, чи не хочемо ми цього. Чи хочемо ми щоб, наприклад, судна з не українськими прапорами зливали відходи в наші річки. Точно не хочемо, я не знаю тут жодної людини, яка би цього хотіла. Я приводжу цей приклад тому, що якщо ми уважно навіть цей закон почитаємо, ми побачимо, що ми, можливо, не так захищаємо наші національні інтереси, як було би потрібно і давайте щось поправимо. Я хочу, щоб ми стали однією командою тому що часу у України і у всіх нас не так багато. Я хочу також повідомити вам, що у нас вчора засідання Конституційного Суду було по землі. І, можливо, ми тут були по різні сторони барикад з частиною Верховної Ради, але я прошу, ще раз прочитайте Закон, який тут у Верховній Раді прийнятий. Чи дає він право і можливість виконати настанову Націй, щоб з 2019 по 2029 рік зробити десятиліттям розвитку фермерства. Не може такого бути, щоб хтось в цьому залі не хотів, щоб наше фермерство українське було не гірше, ніж польське, ніж німецьке, ніж Італійське, гірше ніж в Сполучених Штатах, не може такого бути. І, якщо у нас є шанс хоча б через Конституційний Суд це поправити, давайте це зробимо. Тому що земля – це… В когось є нафта, газ, я не знаю, в когось є там ще щось, у нас з вами є земля, яка може в рік приносити 180 мільярдів євро доходів нашій країні, а сьогодні 18 приносить. Ну, давайте зробимо так, щоб ми, саме цей парламент, цей Президент, цей уряд дали такий результат країні, який вони відчують. Щоб вони не дивилися на нас і не думали, навіщо вони нас сюди делегували. Я хочу, щоб ми на фоні цих викликів, які стоять сьогодні перед світом – коронавіруси, економічний спад, сьогодні загострення всіх процесів у світі. Давайте станемо однією командою і захистимо Україну не на словах, а в кожній літері законів, які ми з вами дискутуємо, і тоді наше перебування тут буде чогось варте. Ось з чим я хотіла до вас сьогодні звернутися. Давайте станемо однією національною командою, яка живе не емоціями "хто – за", "хто – проти" і "хто в якому таборі". А станемо інтелектуальною командою, яка вивірить кожне голосування, яка вивірить кожне рішення і звіриться з тим, що нам реально треба робити. Нам потрібна сильна стратегія, єдина команда і розумна професійна тактика, тоді ми станемо країною, рівних якій просто не буде на Європейському континенті. У нас з вами все для цього є. Тільки в добрий час і більше відповідальності за все, що ми робимо. Дякую дуже. І ще раз здоров'я-здоров'я всім, хто нас чує і вам.

Дмитруку. Артем, будь ласка. Дмитрук Артем, Одеса. Шановні колеги, шановний пане Голово, шановні українці! В котрий раз звертаюсь до вас за підтримкою в очищенні місцевих органів влади Одеси від бандитів та грабіжників. Славнозвісна партія "Довіряй ділам" на чолі з Геннадієм Трухановим нахабно розкрадає бюджет та майно міста протягом останніх 5 років. Прикладів такого беззаконня чимало: в Одесі відбирають землі, будівлі та приміщення, які можна було б використовувати для потреб містян; забудовують зони рекреації, встановлюють паркани, перекриваючи доступ до пляжів. На жаль, місцева влада працює лише на себе, їх основний пріоритет – власне збагачення. Потреби жителів міста у розвитку інфраструктури та підтримки житлового фонду у належному стані у всіх випадках ігноруються. Сотні мільйонів гривень просто зникають через десятки фальшивих фірм підрядників, які нібито будують дороги та ремонтують комунікації. І після всіх своїх шахрайських схем Труханову вистачає совісті брати кредити та перекладати усі обов'язки на одеситів. Лише зараз кожен одесит винен більше як 4 тисячі гривень. Завдяки Труханову Одеса знаходиться на першому місті серед міст, які беруть кредити та по кількості цих кредитів. Місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня – це останній шанс очистити владу та не допустити чергового узурпування влади Трухановим та його командою. Зараз з цієї трибуни я звертаюсь до кожного одесита відповідально поставитися до вибору нового мера міста та складу міської ради. Страшно навіть уявити, що буде з Одесою, якщо ще 5 років ці бандити будуть при владі. На щастя, серед кандидатів у депутати міської ради Одеси є багато молодих, чесних та гідних цієї посади людей. Пропоную цього разу не довіряти справам Труханова. А довіряти тим, хто дійсно любить та бажає процвітання своєму місту. Дякую за увагу.

Дякую, шановний Руслан Олексійович. Шановні народні депутати України, хотів би до вас звернутися з важливою, фундаментальною темою, яка на сьогоднішній день торкається країни. На жаль, ми на сьогоднішній день втрачаємо майбутнє, і країна на сьогоднішній день взагалі-то потребує модернізації якраз для того, щоб мати майбутнє. Я поясню, про що я говорю. У нас сьогодні 122 місце за рівнем ВВП на душу населення. Ми абсолютно економічно, технологічно відстала країна і соціально відстала країна. Ви ж подивіться, які ми маємо сьогодні параметри. У нас із заборгованості по виплаті заробітної плати. Ми на 1 вересня маємо 3 мільярди 421 мільйон гривень – такого не було ніколи в історії України. Так само рівень зайнятості населення маємо за аналогічний період 49 відсотків. Уявіть собі, менше половини громадян України у віці від 15 років і більше зайняті в національній економіці, всі інші, вони не зайняті, а це означає, що це безробітні. Ще один дуже важливий момент. А чому у нас такий високий рівень безробіття і фактично низький рівень зайнятості? Та тому, що сільське господарство просіло, промисловість просіла, машинобудування просіло більше ніж на 20 Запропонована урядом політика, вона з нас робить також не економічного монстра, а відсталу країну, яка накопляє борги. Ви згадайте, коли ви приходили до влади, держборг був 78 мільярдів доларів, зараз – 85. Це серйозні цифри і це лише за один рік. Я хотів би ще звернути увагу на ряд важливих моментів, які відображаються в демографічній ситуації. На сьогоднішній день за ці вісім місяців ми маємо на 100 померлих 50 народжуваних, ось які результати соціальної політики у нас в Україні, а це наслідок тієї економічної політики і так далі і так далі. Тому що на сьогоднішній день не закладені економічні інструменти або відповідне підґрунтя для того, щоб вирішувати соціальні проблеми проблеми у подоланні бідності в країні. І тому, на наш погляд, ті питання, які стосуються тарифної політики, – а ми знаємо, що є інформація про те, що, можливо, зросте з 90 копійок до гривні 68 тариф на електроенергію для населення або тариф на водопостачання у місті Києві на 22 такі ганебні явища, вони мають бути зупинені. Ми маємо, навпаки, прийняти ті підзаконні акти, які ми вносили, і законодавство, яке сприятиме стимулюванню внутрішнього споживчого ринку, стимулювати експорт, тому що це промислове виробництво, це робочі місця, це зменшення заборгованості по зарплаті і збільшення реальних доходів населення. Усі ті проблеми, про які ми говорили, їх можливо і можна вирішувати, головне – приймати правильні економічні закони, направлені на подолання бідності. Я дякую за увагу. Слово надається народному депутату Скорику Миколі Леонідовичу. Будь ласка. 10:29:07 СКОРИК М.Л. Шановна президія, шановні колеги, шановні громадяни України! Народний депутат Скорик, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Я хотів би підняти два питання, які стосуються, з одного боку, моєї рідної Одеси, з іншого боку, я вважаю, що всієї України. Перше питання. Ви знаєте, що сьогодні майже жовтень, країна входить в опалювальний сезон і Одесі пропонується прожити цей опалювальний сезон в режимі реорганізації одного з ключових постачальників тепла міста Одеси – Одеської ТЕЦ, яка постачає тепло в квартири 300 тисяч одеситів і в 1 тисячу 200 організацій та підприємств. Замість того, щоб передати "Одеську ТЕЦ", як пропонувалося дуже довго, одеській громаді, Кабмін пропонує Одеську ТЕЦ передати в управління "Нафтогазу". Не тільки Одеську ТЕЦ, а ще низку інших ТЕЦ і говориться про те, що це начебто буде сприяти якимось інвестиціям з боку "Нафтогазу" в ці підприємства. Які можуть бути інвестиції, якщо за І півріччя "Нафтогаз" показав збиток 11 мільярдів гривень? Це зі збитків він буде інвестувати? Ми вважаємо і "Опозиційна платформа – За життя", наша політична сила, що Одеська ТЕЦ, як і інші ТЕЦ, мають управлятися місцевими громадами. Це одне з ключових питань впливу на тарифи, нормального впливу на тарифи, тому що тарифи – це одне з ключових питань виживання наших громадян. Інше питання, яке не пов'язане з економікою, це питання, яке ми останнім часом якось соромимося підіймати в цій залі, – це питання мови. Досить багато пишуть в засобах масової інформації про те, що з вступом в силу нових положень Закону про мову по різних організаціях, громадських організаціях, організаціях громадського харчування ходять різні люди, які намагаються штрафувати наших громадян за використання російської мови. Це абсолютно ненормально. питання, яке я вважаю одним з ключових, питання захисту конституційних прав наших громадян на вільне використання російської мови і інших мов національних меншин. Ми з вами всі в побуті спілкуємося російською мовою, і це не великий секрет. Але чомусь ми стидаємося сказати про це і стидаємося захищати конституційні права наших громадян. "Опозиційна платформа – За життя" зробить все для того, щоб захистити права наших громадян і в частині тарифів для того, щоб ці тарифи були дійсно економічно ефективними, і в частині того, щоб захистити конституційне право наших громадян на вільне використання російської мови і інших мов національних меншин. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, слово надається народному депутату Крульку Івану Івановичу. Цимбалюк Михайло Михайлович, так? Все-таки Крулько. А де Крулько народний депутат? Немає народного депутата Крулька? Добре. Народний депутат Лозинський Роман Михайлович, фракція політичної партії "Голос". Народний депутат Лозинський. Юрчишин, да? Будь ласка, народний депутат Юрчишин, фракція "Голос". Шановні виборці, змушений вітати вас з дуже сумною річницею. Фактично рік тому під голосними гаслами про те, що ми змінимо судову реформу, була прийнята профанація. Була прийнята профанація, яка залишила на посадах і залишила без оцінки представників Вищої ради правосуддя, яка розігнала Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка, ймовірно, і вартувала того, щоб бути розігнаною, але при цьому не створила нової, яка була оскаржена в Конституційному Суді і визнана такою, що є неконституційною. Ми як фракція "Голос" системно критикували такий підхід. Справді, потрібна судова реформа, а не як зараз заявляють окремі представники більшості, необхідна стратегія розвитку судів. Щоб Президент не закривав очі і не коментував ситуацію, коли 27 суддів Окружного адміністративного суду Києва, які, нагадаю, визнали незаконною передачу державі "ПриватБанку", які визнавали незаконними справи, які стосувались того, щоб майданівцям відшкодовували їхні, власне, втрати на Майдані і родичам загиблих. Тобто суд, який зараз фігурує в плівках Національного антикорупційного бюро, і Вищий антикорупційний суд зараз розглядає фактично законність того, щоб далі продовжувати розслідування, яке ледь не заблокувала Генеральна прокуратура і ВРП. Власне, до чого призвела ця імітація. По-перше, понад 30 вакансій в судових органах влади – це понад 30 відсотків менше шансів у людей здобути правосуддя і здобути справедливість. Це судді районних судів, в яких по одному-два судді, а відповідно черга на те, щоб люди отримали справедливість, триває роками. Зараз недолуге, те, на що спромоглась фактично президентська вертикаль, законопроект 3711 перебуває на розгляді Венеційської комісії. І ми дуже сподіваємось, що "венеційка" дасть свою оцінку. Але що можна зробити зараз? Я звертаюсь до Голови Верховної Ради, до Апарату з проханням дати оперативно висновок Головного експертного управління щодо Постанови 4144 про реорганізацію найбільш корумпованого Окружного адміністративного суду Києва. Давайте хоча б найбільш корумпованих суддів таки не допускати... Дякую. Слово надається народній депутатці Совсун Інні Романівні, фракція політичної партії "Голос". Лозинський Роман Михайлович, будь Роман Лозинський, фракція "Голос". Шановні українці і колеги депутати! Кожен у нашій країні має знати, що відбулося вчора у Верховній Раді, коли Фокіна, першого заступника голови в Тристоронній контактній групі, викликали відповідати за його слова в стіни Верховної Ради України. Я нагадаю всім, що Фокін – це саме той, хто казав, що "Россию нужно понять". І саме Фокін говорив про особливий статус всьому Донбасу, амністію бойовиків і те, що Росія – не ворог, не агресор, а контрагент, країна, з якою труба шукати згоду. Я дякую Соломії Бобровській з фракції "Голос", яка ініціювала депутатський запит до Президента і зібрала підписи депутатів усіх фракцій і груп за відставку Фокіна. Вчора депутати нашого комітету заслухали який сказав, що не бачить жодних конкретних доказів російської участі у війні на Донбасі. Тільки за ці слова відкликати Фокіна є замало, проти Фокіна потрібно відкривати відповідні розслідування. Тому що це тези, які озвучує Кремль, це тези, які озвучувала російська сторона, бойовики та терористи в 16-17-му роках по ту сторону столу на міжнародній арені. Я дякую всім фракціям та групам, які підписали і підтримали вчора на комітеті подання постанови у Верховній Раді. Ми будемо її реєструвати і ми будемо вимагати від Президента відкликати цю кандидатуру, кандидатуру, цього Фокіна, який представляє абсолютно проросійські погляди та антиукраїнську позицію. Я хочу теж, щоб всі українці знали, хто прийшов підтримати Фокіна. Як ви думаєте підтримати нашу контактну групу прийшли волонтерські чи ветеранські організації? Ні. Ви думаєте прийшли ті, хто постраждали на війни, тимчасові переселенці, воїни, яких поранили чи сім'ї вбитих воїнів? Ні. Вчора на комітет незрозумілим чином потрапила пані Бережна, яка відмовилась говорити українською мовою, яка є афілійована з Партією регіонів, яку свого часу українські спецслужби затримували і вилучали носії зі зливом інформації про Україну. Це неможливо далі толерувати. Тому ми з фракції "Голос" дякуємо усім депутатським фракціям та групам: "Європейській солідарності", "Батьківщині", "За майбутнє", "Довірі", окремим із "Слуга народу". Єдині, хто не підтримує – це "п'ята колона" Кремля в парламенті. І ми будемо боротися далі. Сьогодні – Фокін, далі – інші колаборанти.

Шановні колеги, шановна президія! Як деякі з вас пам'ятають, 2 місяці тому точилася дискусія жвава, палаюча, я б казав, завдяки колегам, навколо мого законопроекту 2362 про те, щоб усунути дискримінаційні норми та відтермінувати перехід російськомовних навчальних закладів на державну мову навчання. Одним з аргументів, який вживали опоненти цього законопроекту було те, що начебто вже розпочали друк підручників на українській мові. Прийшло 1 вересня, зараз 21 вересня, і що ми бачимо? Ми бачимо, що тисячі дітей мають на руках російськомовні підручники і ніхто не надав їм підручники надруковані на державній мові. Що далі? Вчитель бере цей російськомовний підручник і автоматично онлайн перекладає, ведучи урок українською мовою. Діти чують українську мову свого вчителя, дивляться в підручник, який тримають в руках, російськомовний і теж повинні перекладати на державну мову. Нічого крім ганьби не досягнуто. Нічого крім того, що діти не можуть навчатись так як треба, не досягнуто. То чого ви досягли, колеги? Ви познущалися над дітьми та їхніми батьками. Ви когось захистили? Ви чимось допомогли українській мові? Ні. Це сором. слово надається народному депутату Дмитруку Артему Геннадійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу".

Шановні колеги, час вичерпаний для виступів, переходимо до розгляду питань. До мене звернулися представники фракцій. З процедури дайте, будь ласка, Євгенія Михайлівна Кравчук.

Ми його вчора до другого читання комітетом рекомендували одноголосно прийняти у другому читанні. Дякую. Давайте консолідуємо зал. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я так розумію, не буде заперечень? Не буде. Переходимо тоді до питання 3006а. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Тут дуже небагато правок. Євгенія Михайлівна, будь ласка, на трибуну. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (реєстраційний номер 3006а). Виступу не передбачається в другому читанні. Скажіть, будь ласка, хто буде наполягати на правках? Немає. Можемо голосувати? Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування і запросіть народних депутатів до зали.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

(реєстраційний номер 3006а). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-264 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Всіх вітаю.

підняти і почати розгляд дуже важливого законопроекту про внутрішні водні шляхи. Прошу підтримати та проголосувати. Шановні колеги, послухайте. Не шуміть, послухайте. Є пропозиція змінити черговість розгляду питань. Щоб зараз перейти до розгляду законопроекту про водний транспорт. Сергій Владиславович, я ж бачу і чую. Ви ж знаєте, у мене все добре і з слухом і зором. Ваша фракція і "Опозиційна платформа – За життя" наполягають, щоб цього не було. Правильно? Тоді я пропозицію Давида Георгійовича Арахамії зараз ставлю на голосування: щодо зміни черговості розгляду питань щодо того, щоб зараз був розглянутий законопроект (реєстраційний номер 1182-1-д). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За – 42. Рішення не прийнято. Зараз розглядаємо питання реєстраційний номер 4117. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства. Не розходьтесь, будь ласка, шановні колеги. Тут питання про включення до порядку денного та скорочення строків. Почекайте, я ставлю на голосування цю пропозицію. Це не розгляд питання на цьому пленарному засіданні, це включення в порядок денний та скорочення строків. Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного законопроекту реєстраційний номер 4117. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-234 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується визнати законопроект невідкладним та скоротити строки внесення альтернативних законопроектів до дня проведення пленарного засідання 30 вересня 2020 року, згідно статті 101 Регламенту Верховної Ради. Прошу підтримати та проголосувати за таке рішення. За-217 Рішення не прийнято. Шановні колеги, надійшла заява від двох депутатських фракцій про перерву, я так розумію, з проханням зібратися в кабінеті Голови та провести нараду. Будь ласка, голови депутатських фракцій та груп запрошую до себе на нараду. Дякую.

під час перерви о 12 годині провести засідання комітету згідно переліку питань, який був визначений. Звертаюся до Комітету цифрової трансформації, до Апарату: підготувати матеріали до законопроекту 3014 для розгляду на цьому пленарному засіданні. Я думаю, що до кінця дня ми до нього повернемося.

Шановні колеги, зараз відбулась нарада з представниками всіх депутатських фракцій та груп. На жаль, ми вимушені констатувати, що в нас за вчора-позавчора захворіла велика кількість людей як в сесійному залі... По-перше, я хотів би до всіх ще раз звернутися – одягнути маски. Ви виступаєте, тоді знімаєте, а так таке відчуття, що у вас немає коронавірусу. І велика кількість людей захворіла. Маску одягніть. Ви не переживайте за мене, я обов'язково в ній сиджу, я трохи далі від вас. Велика кількість людей захворіла в залі, велика кількість людей захворіла в Апараті Верховної Ради України. За останні декілька За останні декілька днів до 10 осіб захворіло. Депутатські фракції та групи звернулися з пропозицією четвер та п'ятницю визначити комітетськими днями для того, щоб Верховна Рада продовжувала свою роботу, але дала змогу зменшити кількість, концентрацію людей в одному приміщенні. І я хотів би нагадати, що засідання комітетів, згідно прийнятого законодавства, може відбуватися в онлайн режимі. Я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо розглянути таку постанову на цьому пленарному засіданні. Паралельно з цим депутатські фракції та групи звернулися з пропозицією сьогодні розглянути законопроекти… Будь ласка, хвилину уваги. На цьому пленарному засіданні визначити такий регламент сьогоднішньої нашої роботи. 3648 – це проект Закону про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові. Наступне питання 4119 – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Плюс постанова, про яку я тільки що зазначав. Немає заперечень? Нам необхідно зараз голосувати такий порядок денний чи ми його… Треба проголосувати. Добре.

Готові голосувати? Ставлю на голосування вищезазначену пропозицію щодо порядку денного пленарного засідання 30 вересня 2020 року. Немає заперечень? Прошу підтримати та проголосувати.

За-278 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, переходимо до питань порядку денного. Проект Закону про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові (реєстраційний номер 3648) (це друге читання). Хтось наполягає на правках? Папієв. Хто ще буде наполягати? Ніхто більше, тільки Папієв. Михайло Миколайович, Михайло Миколайович, може, не наполягаєте? Наполягаєте. Може, виступом, да? Одну правку? Скільки у вас правок? Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Шановний пане Голово, ви знаєте, що це повторне друге читання законопроекту. Це абсолютно "воровський" закон. Тому я прошу під стенограму. По-перше, всі правки, які враховані, в порядку черговості ставити на підтвердження. І по всіх правках моїх, які не враховані, давати мені одну хвилину, я буду обґрунтовано наполягати на їхньому голосуванні і доказувати, що це абсолютно "воровський" закон. Це закон, який фактично унеможливить забезпечення кров'ю та її компонентами комунальні та державні заклади охорони здоров'я, а ініціатори цього закону планують цю кров українців експортувати за кордон. Тобто фактично, шановні, той, хто голосує за цей закон, він голосує проти 3 статті Конституції України, де життя і здоров'я громадян визначено найвищою цінністю Я прошу всі поправки, які враховані, ставити почергово на голосування на підтвердження.

а яка перша ваша правка? Бо я щось вже дійшов до… Я бачу. Вона врахована редакційно.

Шановний пане головуючий, давайте, щоб ми не сварилися з вами, відкрийте, будь ласка, перед собою Регламент Верховної Ради України, де чітко і ясно записано, що

Мезенцева Марія Сергіївна, розкажіть, будь ласка, про свою правку номер 1. Пане Голово, це залежить від кожного суб'єкта подання правки. Я на своїй правці не наполягаю. Впевнена, що всі колеги, які були присутні на профільному комітеті з метою захисту правок… У мене їх 52, на них я не наполягаю. Свою думку я висловила на профільному комітеті. Частково мої правки були враховані і редакційно також. Дякую, пане Голово. Я пропоную повернутися до роботи для тих колег, які на своїх правках наполягають. Дякую. Дякую. Наступна поправка номер 2, народного депутата Зуба. Вона відхилена. Ви будете наполягати на цій поправці? Немає. Наступна поправка. 3-я – врахована редакційно. Наступна правка, яка відхилена, поправка 10, Красова. Немає. Не наполягає. Шановні колеги, ми йдемо так, як ми завжди йдемо: спочатку – відхилені, а після цього – ті, які будуть враховуватися. 12-а, Красов. Не наполягає.

ви фактично зараз порушуєте законодавство України і порушуєте присягу народного депутата України, де чітко і ясно кожен народний депутат України, складаючи присягу, дав зобов'язання дотримуватися Конституції та законів України. Регламент – він затверджений законом України. Тому я ще раз наполягаю і прошу вас не порушувати Регламент і розглядати постатейно. І в порядку черговості всі поправки, які враховані або враховані редакційно, ставити на підтвердження. Якщо ви не будете цього робити, то я вже готую постанову про порушення суттєві з вашого боку, зловживаючи службовим становищем, Регламенту Верховної Ради України. Буду вносити постанову про відміну голосування цього закону, тому що ви порушуєте Регламент. Я ще раз наполягаю, 4 поправку поставте на підтвердження і робіть це вже, не встановлюйте якусь процедуру свою, яка не виписана в Регламенті. 4-у прошу поставити на підтвердження. Шановний народний депутат, я до того самого закликаю і вас – вести себе відповідно до депутатської етики, якщо зал все-таки визначається по-іншому. Добре, ми будемо йти по правках. Я ще раз кажу… Давайте тоді йдемо так як ви кажете. Ви вимагаєте поставити на підтвердження 4 поправку. Шановні колеги, ставиться… Будь ласка, позиція комітету. Це правка народного депутата Красова, вона врахована, її треба буде підтвердити. Так, правка врахована і підтримана комітетом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона врахована і рекомендована комітетом. Шановні колеги, ставиться на підтвердження 4 поправка народного депутата Красова, вона врахована комітетом. Прошу підготуватися до голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-248 Рішення прийнято. Наступна яка поправка? Ви будете всі поправки ставити на підтвердження, які враховані? І ви вважаєте, що це якось сумісно з депутатською етикою чи з власним самолюбством? Ставиться поправка номер 5 народної депутатки Дмитрієвої. Комітет її врахував. Прошу підтримати та проголосувати. За-253 Рішення прийнято. Правка номер 6, йдемо в такому ж темпі, друзі. Правка врахована. Прошу підтримати та проголосувати.

За-256 Рішення прийнято. 7 правка народної депутатки Дмитрієвої. Врахована редакційно. Ви теж її ставите, да? Я думаю, ні. 8 правка народної депутатки Мезенцевої. 6-у ми тільки що проголосувати. Ви трошки неуважний, пане народний депутате. 7-а Дмитрієвої. Врахована редакційно. Ставлю на підтвердження, прошу підтримати та проголосувати. За-261 Рішення прийнято. Наступна поправка 8 народної депутатки Мезенцевої. Вона врахована. Прошу підтримати та проголосувати.

За-262 Рішення прийнято. Наступна 9-а народного депутата Папієва. Врахована редакційно. Прошу підтримати та проголосувати. За-275 Рішення прийнято. Наступна 11-а народного депутата Папієва. Прошу підтримати та проголосувати. За-275 Рішення прийнято. Наступна 14-а народної депутатки Дмитрієвої. Прошу підтримати та проголосувати. За-276 Рішення прийнято. Наступна – 15-а народного депутата Зуба. Прошу підтримати та проголосувати. За-272 Рішення прийнято. Наступна – 16-а народної депутатки Дмитрієвої. Врахована редакційно. Прошу підтримати та проголосувати. За-275 Рішення прийнято. Наступна – поправка 17 народного депутата Зуба. Врахована редакційно. Прошу підтримати та проголосувати.

За-274 Рішення прийнято. Михайло Миколайович, якщо такий темп набрав зал і ви бачите, що зал довіряє комітету, може, ми все-таки підемо іншим шляхом? Візьміть, будь ласка, слово, шановний Михайло Миколайович. 11:39:43 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановний пане головуючий, в принципі, ви зробили те, що планував я, тому що ви поставили на підтвердження ті поправки, які враховані редакційно. І коли Верховна Рада проголосувала, я от не уявляю собі, як комітет "склеїть" цей закон, бо всі, які враховані редакційно, ви підтвердили в повному обсязі так як написано в таблиці. ГОЛОВУЮЧИЙ. Жодним чином, ставилася позиція комітету. ПАПІЄВ М.М. Це щоб ви знали, що ви на підтвердження поставили і Верховна Рада проголосувала, це ми окремо розглянемо з вами. Дивіться, Науково-експертне управління написало: "Порушення шести статей Конституції України в цьому законі." Я от дивуюся з якою настирністю, коли голосує фракція "Голос", то я знаю, що вони завжди одягають вишиванки, коли хочуть щось вкрасти. Але ж, шановні колеги, я думаю, що в цій Верховній Раді України є достатньо свідомих народних депутатів України, які діють в інтересах громадян і в інтересах української держави і саме ці народні депутати України не проголосують цей закон. Шановні… Веде Дякую, Михайло Миколайович. Я думаю, що там розбереться і Головне юридичне управління щодо того, що було проголосовано під стенограму, і, виходячи з цього, будемо формувати закон. Але я правильно розумію, що ви більше не наполягаєте на правках? Михайле Миколайовичу, дякую. дякую. "Голос" і переходимо до голосування. Михайло Миколайович, я вас дуже прошу. Ви зробили, ви тільки що сказали, що ви зробили те, що ви хотіли. Зараз виступить "Голос" з реплікою і ми переходимо до голосування. Дякую. КЛИМЕНКО Ю.Л. Я хочу нагадати партії ОПЗЖ, колишній Партії регіонів, що вони вкрали все, що можна було вкрасти в цій країні. Тому красти вже немає що. Крім всього, я хочу нагадати, що фракція, яка сидить справа від мене, є найбільшою індустріальною групою в нашому парламенті, з оборотом і з капіталізацією більше10 мільярдів гривень, їх бізнесів. кажіть це собі. Дякую. Михайло Миколайович, яка ваша не врахована? Скільки правок? Скажіть – 10 правок. 10? 10 правок ставлю. Михайло Миколайович. Не врахованих? Можемо поставити просто на голосування. 2 хвилини виступу? 1 хвилину? Дайте хвилину, будь ласка, Михайлу Миколайовичу. Шановний пане Голово! Я ще раз під стенограму для того, щоб після цього в мене були всі підстави дати постанову про відміну голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, правка не під стенограму, Михайло Миколайович, це ж не виступ. Ще раз повторюю. Ви, будь ласка, тоді по правці. Номер правки? Номер правки, який? ПАПІЄВ М.М. Відповідно до Регламенту надавали 1 хвилину для того, щоб я обґрунтовував свої правки, які не враховані. Я прошу їх всі ставити на голосування і давати мені по хвилині для того, щоб я переконав зал, що це "воровський" закон. "Воровський" абсолютно.

Так, ви шукаєте чи знаєте свої правки, шановні колеги? Ви не знаєте свої правок, хіба так можна? Не знаєте правки, давайте голосувати. давайте голосувати. Можемо голосувати? Михайло Миколайович. 84-а, знайшли – добре. Будь ласка, дайте... Ви сказали, ставимо її на голосування. 84-а правка Папієва. комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

на врахування в повному обсязі. І прошу всі мої поправки, які не враховані, надавати мені хвилину, відповідно до Регламенту, для того, щоб я міг пояснити, чому я дав цю поправку і чому в мене є зауваження до цього закону. І прошу не порушувати Регламент. Дякую. Прошу 92 поправку врахувати повністю. народного депутата Папієва, вона відхилена комітетом. Ставлю позицію комітету на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Папієв. Дякую. Є 112 поправка наступна моя. Шановні колеги, у нас є Закон України про центральні органи виконавчої влади, є Конституція України. Тобто цим законом, який який зараз в розгляді, хочуть створити якійсь орган, який не передбачений ні Конституцією, ні законами України. У нас є центральний орган виконавчої влади – це Міністерство охорони здоров'я, яке має вирішувати ці всі питання, а не якась "прокладка" корупційна, яка передбачена в цьому законі. Давайте ми віддамо те, що належить міністерству. Це Закон України, це Конституція України. Я прошу підтримати мою поправку і врахувати її повністю, 112 поправка. Її не можна врахувати повністю або не повністю, вона відхилена, вона не частково, не редакційно, ніяк. Ставлю на голосування 112 правку. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. 114 правка, Папієв. Дякую. Шановні колеги, ще раз, візьміть, я от бачу, в залі фактично тільки в мене є порівняльна таблиця. Подивіться, на чотирьох сторінках є зауваження Науково-експертного управління, де чітко записано, що цей закон порушує статті Конституції України. Поясніть мені, будь ласка, навіщо тоді у Верховній Раді України є Науково-експертного управління, яке вам роз'яснює, що цей закон порушує Конституцію України? Ви, тим не менш, маючи якусь зацікавленість, голосуєте всупереч своїй присязі і всупереч Конституції України. Я прошу мою поправку врахувати повністю і поставити її на голосування. Так ви правку не сказали. 114 правка. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-214 Рішення не прийнято. Дякую. Шановні колеги, ще раз, дивіться, Регламент, він затверджений Законом України. Я закликаю і головуючого дотримуватись Регламенту. Я не вимагаю ж нічого, чогось особистого, я прошу просто, щоб ви взяли порівняльну таблицю. Я ще раз закликаю вас, всі поправки, які враховані, ставити в порядку черговості постатейно на підтвердження, а ті, які не враховані, мої поправки, ставити на голосування, щоб вони були враховані. Все. Я більше від вас не прошу. Я дуже хотів би, щоб ви дотримувались Регламенту. Я прошу поставити свою поправку на голосування і врахувати її. Про Регламент. Михайло Миколайович, ви ж повинні правку представляти. Суть правки ви забули сказати. Я сподіваюсь, що в наступній ви зможете це зробити. 127 правка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка. Яка наступна правка ваша? 11:49:36 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні колеги, наступна в мене 131 поправка. Я просив би головуючого озвучувати номер поправки, відповідно до якої надається народному депутату слово. Це 131 поправка, яка врахована комітетом. Я прошу її поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Спочатку йдемо по вашим правкам, які не враховані. ПАПІЄВ М.М. Ви не розказуйте мені, як ставити на голосування. Я прошу свою поправку поставити на підтвердження. 131 поправка, врахована була комітетом, пана Папієва. На підтвердження. Позиція комітету. Наскільки важлива правка?

ви би хотіли дуже багато сьогодні говорити, щоб просто всі депутати розійшлися і цей закон був завалений цим залом. Але я хочу до колег звернутися. Колеги, це, я думаю, один з наших останніх шансів реформувати систему крові. Цей законопроект писався мною особисто з представниками Європейського Союзу, він відповідає директивам ЄС. Я розумію, що пану Папієву не хочеться в Євросоюз, але ж наша країна саме туди хоче. система, яку ми хочемо побудувати, вона відповідає європейським правилам і нормам. Тому я вас дуже хочу попросити: ну, припиніть цей фарс, давайте вже голосувати. Шановні колеги, 131 поправка народного депутата Папієва. Вона була врахована. Народний депутат Папієв ставить за необхідність її ще раз внести в зал, тому прошу визначатись та голосувати.

доповідач від комітету, я так зрозумів, що не орієнтується, що взагалі голосують. Тобто фактично ви зараз відхилили редакцію тієї поправки, яка врахована. Я дякую вам за це. ще раз підтверджую, що як тільки починають говорити про європейськість якогось закону, то знайте, що цей закон абсолютно не європейський. Фактично цим законом ви хочете приватизувати кров українців. Ви абсолютно в цьому законі не передбачили забезпечення державних установ, державних і комунальних закладів охорони здоров'я кров'ю та компонентами крові. Ви хочете зібрати кров і безкоштовно, щоб вам надали приміщення безкоштовно, обладнання безкоштовно, і після цього, щоб ви, як маски, експортували кров за межі України і заробляли свої корупційні долари і євро. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться 132 поправка народного депутата Папієва. Комітет її врахував. Прошу підтримати та голосувати. 11:53:27 За-259 Рішення прийнято. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати в редакції комітету та голосувати. За-270 Рішення прийнято. Правка підтверджена. 143 правка Папієва. Врахована редакційно. Комітет пропонує залишити в тій самій редакції. Ставлю на голосування правку 143 Папієва. Прошу підтримати та проголосувати. За-278 Рішення прийнято. Правка врахована редакційно.

Ви мою поправку поставили на підтвердження. Як тільки Верховна Рада проголосувала, вона вже врахована в повному обсязі. Ми з вами будемо разом читати стенограму і розшифровувати цей закон. Тому я бачу, що якби-то корупція, вона перемагає все. Я не наполягаю на своїх поправках. В принципі, ви вже наголосували те, що дає мені підставу подати постанову про відміну голосування. Голосуйте собі, майте свої оці корупційні гроші, ті, хто проголосує. І я бачу, що "бабло побеждает" в цій Верховній Раді України. Шановні колеги, я закликаю вас до сумління. І згадайте про громадян України, вони більш цінні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Миколайович, я сподіваюсь, це ви останнє не до мене, про корупційні? Якщо є фактаж, то вам треба як свідомому народному депутату звернутися в правоохоронні органи антикорупційні, і досвід є. Тоді, будь ласка, чекаю. Дякую. Якщо це було до мене.

ласка, запросіть народних депутатів до зали.

За-260 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. сьогодні працювати до вичерпання порядку денного тих законопроектів, про які ми проговорили. В нас залишилось ще три: 4119, 4120 і 3014, плюс Постанова про зміну календарного плану Верховної Ради України. Я зараз цю пропозицію ставлю на голосування. Ставлю на голосування пропозицію про те, що ми сьогодні працюємо до вичерпання порядку денного. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-284 Рішення прийнято. 12:00. Оголошується перерва до 12:30. Дякую.

Шановні колеги, поки повертаються шановні народні депутати, я хотів би зазначити, що…

Шановні колеги, я вам повідомляю, що зараз ми переходимо до розгляду важливого законопроекту (реєстраційний номер 4119, Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу"). Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до роботи. Нам необхідно буде прийняти рішення про включення цього питання до порядку денного. Після цього прийняти рішення про скорочення строків подачі альтернативних законопроектів. Після цього застосувати процедуру ad hoc і, як завжди, розглянути його за скороченою процедурою. Тому, будь ласка, підготуйтесь до роботи.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу"). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного вищезазначеного питання. Прошу підтримати та проголосувати.

За-218 Рішення не прийнято. Ні, ще не вичерпаний порядок денний. Шановні колеги, ми зараз переходимо до законопроекту…

колеги, я пропоную зараз поставити на голосування проект Постанови про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Готовий зараз 3014? Вже розданий в залі, таблиця?

таблиця? А можна на хвилинку запросити сюди представників фракцій та груп, без перерви. Будь ласка, підійдіть керівники фракцій.

фракцій. Зараз надійшла пропозиція сьогодні розглянути додатково ще два питання.

Надійшла заява про перерву із заміною на виступ. Гео Багратович Лерос. Шановні народні депутати, я прошу хвилинку уваги і послухайте цей аудіозапис.

Я хочу що вам сказати, днями чесний офіцер Служби безпеки України передав мені майже 6 годин записів розмови пана Комарницького, "смотрящего" за Києвом, де також є, фігурують розмови пана Миколи Тищенка. У цій розмові вони відверто розповідають про те, як Зеленський їх "кришує", як кум Єрмака допомагає йому, а також, що важливо, вони обговорюють, як здійснити напад на мене та ще одного народного депутата. Я прошу Національну поліцію України сприймати мій виступ як офіційну заяву на злочин пана Комарницького, пана Миколи Тищенка та його кума Андрія Єрмака. із завтрашнього дня я почну публікувати всі ці записи. Я хочу, щоб українці знали, хто зливає національні інтереси України, хто є замовником цього беспредєлу в країні. Також я хочу звернутися до пана Зеленського. Так, зараз ви недоторканий, але колись це скінчиться, і ви будете нести повну відповідальність за все, що робите. Дякую. Шановні колеги, депутатські фракції і групи звернулись з пропозицією розглянути сьогодні ще два питання додаткових – це 4109 і 4099. Я звертаюсь до Комітету економічного розвитку розглянути та підготувати підготувати законопроект 4099 до розгляду. Щоб всі необхідні матеріали були підготовлені та роздані народним депутатам України. Звертаюсь з другою частиною питання до Апарату. Зараз пропонується розглянути проект Постанови 4109. Немає заперечень щодо зміни? Давайте краще проголосуємо. Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування.

Шановні колеги, я зараз ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання проекту Постанови про Заяву Верховної проекту Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (реєстраційний номер 4109). Готові голосувати? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-270 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, до слова запрошується голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Мережко Олександр Олександрович. Дайте 4 хвилини: від авторів і від комітету. Шановний пане Голово, шановні колеги! Комітет на своєму засіданні 16 вересня 2020 року розглянув питання про чергове незаконне проведення 13 вересня 2020 року російською окупаційною адміністрацією так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та місті Севастополь. У цьому зв'язку комітетом пропонується розглянути та схвалити проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Постанова має на меті схвалити Заяву Верховної Ради України, у якій засуджується чергове порушення міжнародного права Російською Федерацією. А саме: факт незаконного проведення голосування на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, зокрема на "виборах губернатора Севастополя" та "довиборах депутатів" до так званих "державної ради Республіки Крим" і "Сімферопольської місцевої ради", та засуджуються триваючі порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Заява містить звернення до іноземних парламентів та міжнародних організацій з проханням надати принципову оцінку таким порушенням норм міжнародного права. Отже, шановні колеги, прошу підтримати рішення Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та схвалити Постанову Верховної Ради України. Дякую вам за увагу. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп.

поза нашими внутрішніми конфліктами український парламент повинен об'єднуватися навколо таких питань. І, дійсно, роками ми принципово і жорстко засуджували позицію країни-агресора, окупанта на території Криму. Відповідно будь-які вибори є нелегітимними. Будь-які спроби Російської Федерації нав'язати свій порядок денний повинні отримувати завжди і всюди – дуже важливо – консолідовану позицію українського парламенту. Тому наша депутатська група, яка складається з мажоритарників, які об'єднують і схід, і захід, і північ, і південь, буде голосувати за цю постанову. Ми закликаємо усі фракції парламенту в такі моменти об'єднуватися і показувати про те, що ми тримаємо на пульсі ситуацію з Кримом, ми не забуваємо за неї, ми тримаємо на пульсі ситуацію, коли фактично порушують права людей, зокрема кримських татар, українців, громадян України, які виступають проти російської окупації в Криму. Тому, друзі, прохання до всіх абсолютно консолідовано підтримати цю постанову як приклад того, що ми можемо відкладати будь-які політичні протиріччя і об'єднуватися тоді, коли українська держава, український народ має бути консолідованим. Депутатська група "За майбутнє" голосує "за". Дякую. Стефанишина Ольга Анатоліївна. Соломія Анатоліївна Бобровська. Соломія Бобровська, фракція "Голос". Шановні колеги, ви знаєте, ми так, ми настільки зайняті місцевими виборами, які будуть проходити на території України 25 жовтня, що, на жаль, повністю випускаємо з уваги і забуваємо, що відбувається на тимчасово окупованих і тимчасових анексованих територіях. І ви знаєте, коли хтось з моїх колег вчора писав про те, що фракція "Голос" не знає чий Крим, задаючи питання пану Фокіну, ми добре знаємо політичну мапу держави Україна, але чомусь від пана Фокіна, до речі, не отримали відповідь, що Крим тимчасово анексований. Проте, більше того, мені б хотілося, щоб питання національної безпеки об'єднували і були б спільним знаменником всього парламенту, і такі питання мали би виноситися відразу ж 13 вересня, 14 вересня чи 15-го, коли в перший сесійний тиждень в порядок денний першими в наших порядках і пропозиціях до того, що ми розглядаємо в наших листках, законопроектах. Чому? Тому що це неправильно, коли, наприклад, Польща чи Євросоюз першими відреагують на те, що відбувається в Криму. А хто не знає, поясню, що було, власне, в Криму. 13 вересня відбулися довибори до певних місцевих рад, зокрема, наприклад, обирався губернатор Севастополя чи міський голова Сімферополя, чи були довибори до ради Криму і так далі, і так далі. Більше того, станом на 6-7 годину вечора явка була надзвичайна і критично низька, близько 30 відсотків. І такі речі не можуть проходити повз український парламент і ми на них не маємо реагувати в порядку 100-500 питання порядку денного. Тому у мене величезне прохання. Шановні колеги, давайте не відсовувати на паузу і не відтерміновувати нашу міжпарламентську демократію. Тому що МЗС і Президент – це прекрасно, але парламент має давати чітку відсіч і справді консолідовану позицію до того, що відбувається на наших теренах і наших територіях. Бо анексація Криму обов'язково припиниться і саме це має бути стимулом для України шукати міжнародні майданчики, на яких Крим має стояти першим у тих же ж порядках денних. Дякую. Фракція "Голос" буде однозначно підтримувати "за". Соболєв, "Батьківщина". Колеги, ситуація є такою, що жодні так звані вибори в анексованому Криму не визнані світовою спільнотою. Це вже продовжується не перший рік. І ці так звані довибори, і перші вибори так званого губернатора чітко визнані міжнародною спільнотою як такі, які є нелегітимні і проводяться в умовах окупації. Український парламент повинен дати свою оцінку. Я не вірю, що в цій залі є політичні сили, які не визнають Крим українським. А саме так фракція "Батьківщина" розглядає це голосування. Наша фракція буз сумніву підтримує проект Постанови, в якому прямо засуджуються так звані вибори в анексованому Криму і Севастополі. Але крім того, це фактична підтримка міжнародної спільноти, яка чітко визнала ці вибори нелегітимними, такими, які проводяться в умовах несвободи і окупації. Крім того, дуже гарні цифри, де кримчани ногами проголосували проти і так званого губернатора, і так званих місцевих органів влади. Такої низької явки ще не було за всю історію окупації Криму і Севастополя. І я думаю, що це зайва ознака і сигнал путінському режиму, що в умовах окупації ніяких виборів не може бути. Тільки повернення суверенного Криму державі Україна в межах визнаних міжнародних кордонів, те що посвідчено Об'єднаними Націями і іншими міжнародними організаціями, дозволить там провести вільні демократичні вибори. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Герасимов Артур Володимирович. І після цього з мотивів – Качура, Бакунець, і голосуємо.

Шановні колеги, ми вітаємо, що зала розглядає зараз таку постанову за нашої ініціативи, ми дуже її будемо підтримувати, фракція "Європейська солідарність". Але хотіла би сказати, що дійсно російська агресія в Криму вона має бути в порядку денному світу сьогодні і кожен день. Але українська влада має робити максимально все для того, щоб посилювати таку позицію і говорити про Крим, і не забувати про Крим. Але замість цього, на жаль, ми чуємо представника Зеленського про те, що начебто на Донбасі громадянська війна. Тому ми би хотіли, щоб все ж таки Зеленський і його представники чітко визначали термінологію, в дипломатії дуже важливі сигнали. І коли Президент мовчить і не реагує на таких своїх представників, для дипломатів це є дуже негативний сигнал. Я хотіла би сказати, що Крим і збройна агресія в Криму і всі ці так звані незаконні вибори, на всіх міжнародних майданчиках ми так само зобов'язані тримати тематику Криму. І я би хотіла нагадати, що йде насильницька паспортизація. У нас більше 100 політв'язнів кримських татар – це політв'язні Кремля, більше 150 дітей цих політв'язнів Кремля вони вже декілька років живуть без батька. І друге, завершуючи, я хотіла би сказати про те, що ми всі з вами маємо знати більше інформації про цих політв'язнів, про дітей, допомагати і підтримувати їх. Тому ми будемо голосувати. І я попрошу так само Верховну Раду не забувати про Закон про статус політв'язнів, який був прийнятий в першому читанні і фракція "Європейської солідарності" просить внести на порядок денний, розглянути, доопрацювати і підтримати в другому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз Качура, Бакунець. Після цього переходимо до голосування. Качура Олександр Анатолійович, з мотивів. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Знаєте, замість тисячі слів. Крим – це Україна. Голосуємо і підтримуємо цю постанову. Бакунець Павло Андрійович. Павло Бакунець, депутатська група "Довіра", Львівщина. Автономна Республіка Крим і місто Севастополь були, є і залишатимуться невід'ємною частиною суверенної української держави. А проведення там незаконних виборів буде не визнано міжнародною спільнотою, а ті, хто організовували і проводили там незаконні вибори, повинні попасти під відповідальність і повинні бути покараними. А ми, шановні колеги, разом з вами, в залі сьогодні повинні об'єднатися і затвердити Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на українській території – в Криму, українському назавжди. Дякую. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.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 Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати За-276 Рішення прийнято. Постанова прийнята. По фракціях покажіть, будь ласка. Наступне питання порядку денного – це проект Закону... Надійшла заява про перерву із заміною на виступ. Слово надається Качурі Олександру Анатолійовичу. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Від імені нашої депутатської фракції партії "Слуга народу" я хотів би звернутися до нашого в минулому колеги Гео Багратовича Лероса. Будь ласка, перестаньте маніпулювати, будь ласка, перестаньте розбалансовувати нашу країну. Якщо у вас є будь-які факти щодо вчинення корупційного або будь-якого іншого правопорушення вищими посадовцями держави, в нас є для цього маса правоохоронних органів: НАБУ, САП, ДБР, ГПУ, СБУ. Звертайтесь, звертайтеся, ми підтримаємо однозначно, але не працюйте на політичних опонентів і не робіть це для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні в угоду іншим політичним силам. Я знаю, що Президент Зеленський дійсно зробив помилку, ви казали про помилки Зеленского, і Андрій Борисович Єрмак, він зробив помилку. І ця помилка називається: включення вас до партійного списку партії "Слуга народу" на минулих виборах. Дякую. Дякую. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення зміни до пункту 4 Розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей здійснення закупівель під час виборчого процесу. Нам зараз необхідно прийняти рішення про включення цього питання в порядок денний засідання. Будь ласка, підготуйтесь до голосування, 4099. Тільки що відбулося засідання комітету. Будь ласка, підготуйтесь до голосування про включення питання. Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про включення законопроекту 4099 до порядку денного цього пленарного засідання. Прошу підтримати та проголосувати.

За-222 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України

Цей законопроект, зміни до Закону публічних закупівель, так званий "святий" закон, який ніхто не має права чіпати, як кажуть у парламенті. Але в цьому разі ми всі його маємо чіпати, тому що ми маємо велику проблему з проведенням виборів, бо Центральна виборча комісія, зокрема, територіальні виборчі комісії мають здійснювати більше ніж по півтори тисячі процедур закупівлі за дуже короткий термін. І зараз наша з вами задача виправити цю проблему: проголосувати зміни таким чином, щоб з'явилися уповноважені особи, які можуть брати відповідальність юридичну за проведення цих процедур, провести ці процедури і врятувати наш виборчий процес перед місцевими виборами. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую.

Колеги, доброго дня. Дуже швидко. Дивіться, цей законопроект передбачає додати норму до Закону України "Про публічні закупівлі" в пункт 4 розділу Х "Прикінцевих та перехідних положень". І звучить воно так: "Установити, що до 1 січня 2022 року для здійснення закупівель окружної (територіальної) виборчої комісії може призначатися уповноважена особа (особи) на підставі рішення такої окружної (територіальної) виборчої комісії відповідно до частини десятої статті 33 Виборчого кодексу України". Комітет у своїй редакції запропонував і одноголосно прийняв рішення змінити дату, яка була в пункті 4 – з 1 січня 2022 року на 1 грудня 2020 року. Відповідно запропонована норма звучатиме так. Пункт 4 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" звучатиме наступним чином. "Установити, що до 1 грудня 2020 року, і далі третій абзац, – для здійснення закупівель окружної (територіальної) виборчої комісії може призначатися уповноважена або уповноважені особи на підставі рішення такої окружної (територіальної) виборчої комісії відповідно до частини десятої статті 33 Виборчого кодексу України". Тобто комітет в своїй редакції одноголосно прийняв рішення змінити дату з 1 січня 2022 року на 1 грудня 2020 року, і в такій редакції рекомендував прийняти цей законопроект за основу та в цілому з відповідним техніко-юридичним опрацюванням. Прошу підтримати. Дякую.

Шановні колеги, чи справді Закон "Про місцеві вибори" є складний? Так, однозначно. І справді людям буде достатньо складно в цій великій великій кількості бюлетенів розібратися. Але що ми хочемо зараз зробити? Чи хочемо ми спростити справді закон? Ні. Ми сьогодні хочемо ввести "смотрящих", які би розпоряджалися коштами виборчого фонду. Ми уже маємо сьогодні прецеденти, коли був створений фонд COVID і коли були гроші, які передбачалися на підтримку і лікування від коронавірусу, були потрачені на корупційні схеми, безтендерні схеми по закупівлі і ремонту доріг. Ми зараз знову хочемо ввести людину, якій делегувати повноваження по розпорядженню коштів. Для чого тоді ми створювали систему ProZorro? Для чого ми тоді робили все, щоб позбутися корупції під час закупівель? Шановні народні депутати, я хотів би звернути вашу увагу, що зараз треба думати не про те, як дерибанити кошти на виборах, а про те, як треба провести ці вибори чесно і без застосування адмінресурсу. Тому що те, що сьогодні влада через своїх представників у виборчих комісіях займається насправді фальсифікацією, це неприпустимо. І яскравий приклад цьому – це Кременчук, де до сьогоднішнього дня

коли на Закарпатті, в Мукачево, представники влади говорили, що влада сильна як ніколи. І рівно за півроку всі ці фальсифікації влади перетворилися в "помаранчеву революцію". Я закликаю вас:

Але давайте скажемо відверто – це технічний закон, який, дякуючи комітету, змінили до 1 грудня 20-го року. Він буквально на декілька місяців для того, щоб ми не зупинили вибори і для того, щоб люди на себе не брали в тому числі і кримінальну відповідальність. В один рядок ми консультувалися з міністерствами, з ЦКВ, вони просять прийняти цей закон. І якщо ми хочемо, щоб у нас пройшли нормально вибори, і ті люди, які працюють зараз на дільницях, і дякуючи їм за те, що вони працюють і без масок, і без антисептиків, але все одно хочуть зробити так, щоб вибори відбулися, давайте їм допоможемо прийняттям цього закону. А друга частина мого виступу – це якраз звернення до тих, які так яскраво тут захищають систему ProZorro. Ви знаєте, дуже чудово, але мені здається, що коли голосувалось тут, щоб "вбити" систему ProZorro, в тому числі запропонувати корупційну схему через локалізацію, ви тиснули зелену кнопку. Тому не прикривайтесь, будь ласка, цим, а будьте послідовні у своєму рішенні. Тому наша фракція буде підтримувати цей закон. І ми просимо всіх колег, які хочуть зробити на цьому політичний піар, робити на іншому. Наприклад, прослідкувати, як їх члени

виборчої комісії приймає рішення про відмову кандидату від молодої партії "Команда Сергія Рудика. Час змін!" в міські голови і у весь список кандидатів в міські ради.

виводить 800 тисяч гривень, це Київська область, з рахунку ТВК. А зараз вона від "слуг" очолює ТВК області. Є купа кримінальних справ. Тут теж все нормально. виявляється, витрат бюджетних коштів, вам треба ввести уповноваженого, ми це називаємо дуже просто, шановні, і всі українці – "смотрящего". Не знімайте відповідальності з голів ТВК. Якщо вони можуть фальсифікувати вибори, то чому вони не можуть поставити свій підпис під закупкою товарів? Ви хочете що, централізувати процес? Мало вам тих корупційних скандалів, які вже за півтора роки ви натворили в нашій державі? Не міняйте систему, тим більше, ви це зробили 15 хвилин тому. Ніхто в цьому залі не бачив цієї правки, жодна людина. Ви хочете втихаря, не глядя, прийняти рішення, а потім централізувати всі бюджетні закупки? Не вийде! Всі, хто за це проголосують, будуть нести персональну відповідальність за створення ще однієї корупційної схеми! Депутатська група "Партія "За майбутнє" закликає колег не підтримувати цей дурнуватий і корупційний законопроект. Сергій Владиславович Соболєв. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, що буде з головою територіальної комісії, якщо він порушить закон? Є пряма кримінальна відповідальність за це. А що буде, вибачте, з уповноваженим, якщо він порушить закон? Покажіть мені хоч одну норму Кримінального кодексу, де він несе відповідальність за те, що він матеріально на мільйони, а, можливо, в межах країни на мільярди обдурить державу. Ніякої відповідальності. Ви для цього вводите спеціального уповноваженого? В якому законі це врегульовано? Це спеціально зроблено для того, щоб прикрити оборудки, які будуть проводитись іменем уповноваженого. Ви розумієте, що ви робите? Не голосуйте за цей закон. Ми зв'язалися з головами територіальних комісій від нашої партій, вони сказали: ніяких проблем не існує. Не надумуйте ці проблеми. Ми переговорили з колегами нашими в парламенті. Всі, хто мають голів територіальних комісій, жоден не сказав, що він не буде це робити згідно із законом. Але і нести відповідальність буде згідно із законом у разі, якщо він порушить норму закону. Друге. Є питання, яке треба негайно розглянути. Ви подивіться, що відбувається з нереєстрацією списків і кандидатів по Україні. Ви подивіться, що відбувається з такими списками від "Батьківщини" (Чернівецька область), від партії "Слуга народу", від всіх партій, які є тут у залі. Замість того, щоб вирішити це питання, нас втягують в оборудку фінансову. Не голосуйте за це! Бо відповідальність потім буде кожного з нас. Дякую. Шановні колеги, зараз з мотивів Наталуха. Всі бажаючі виступили? Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Дмитро Андрійович Наталуха. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую, колеги. Просто під час обговорення підходили уточнювали. Тому я хочу ще раз внести ясність і уточнити рішення комітету. Комітет, повторюю, одноголосно проголосував рекомендувати підтримати цей законопроект за основу та в цілому з відповідними техніко-юридичними доопрацюваннями. А за умови викладення частини першої розділу ІІ: "цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування і діє до 1 грудня 2020 року", в цілому як закон з техніко-юридичним опрацювання. Тобто ця правка і ця норма діятиме до 1 грудня 2020 року. Дякую. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування і займіть свої місця. Ми голосуємо і за основу, і в цілому.

Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до пункту 4 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей здійснення закупівель під час виборчого процесу (реєстраційний номер 4099). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-231 Рішення прийнято. По фракціям покажіть. Якщо ви не підтримуєте, може, все ж таки в цілому дасте проголосувати? проти? Три фракції проти. Ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки пропозицій та правок, та підготовки до другого читання. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-212 Рішення не прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це законопроект 3014. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, хто буде наполягати на своїх правках? Ар'єв підходив, просив 3 хвилини. Є пропозиція зараз дати 3 хвилини на виступи і після цього перейти до голосування. Більше ніхто на правках не наполягає?

Хто від комітету зараз представляє офіційну позицію комітету треба, щоб на трибуні був. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую. Шановні колеги, законопроект проходив достатньо складно. сьогодні Інтернет розвивається завдяки тому, що немає в Україні міністерства Інтернету і регуляторної функції, ясна річ, що люди підходили до цього надзвичайно уважно для того, щоб індустрія сама не постраждала. Проте європейська норма і європейські директиви зобов'язують нас ухвалювати цей закон, і, власне, він побудований на дуже тяжкому, скажемо так, балансі компромісів. є моменти, які суттєво треба зазначити, бо ухвалення цього законопроекту пов'язане безпосередньо із тим, як буде прийнятий наступний законопроект (4066), який визначає права і обов'язки регулятора. Тому що цей момент із Закону 3014 вийняли. фракція "Європейська солідарність" готова підтримати цей законопроект, якщо в законопроекті 4066, який зараз розглядається профільним комітетом будуть. Перше. Включені принципи формування комісії з відбору складу регулятора за участі професійних асоціацій і введення до складу регулятора професійних асоціацій. Друге. Зазначити в 4066, що рішення регулятора щодо статті законопроекту 3014, яка стосується виключно шерінга обладнання, має ухвалюватися консенсусом для запобігання зловживань і недобросовісної конкуренції, на чому зауважують представники професійних асоціацій. І третє. Врахувати позиції Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції в частині приведення законопроекту 4066 відповідно до європейського права. Отже, за умови цих трьох позицій, якщо представник комітету погоджується, наша фракція "Європейська солідарність" готова підтримати цей складний, але потрібний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Одну хвилинку, Олександр Павлович. Шановні колеги, запросіть народних депутатів до зали. Після того, як заслухаємо позицію комітету, переходимо до голосування за закон в цілому і після цього переходимо до голосування за Постанову про зміну календарного плану. Будь ласка, поверніться до зали. Дякую, пане Володимире за позицію. Так, як ми з вами попередньо домовлялися, і те про що ви сказали, я як представник комітету під стенограму кажу, що так, у подальшому при роботі над законопроектом 4066 ваші пропозиції будуть враховані. Дякую. Я так розумію, що переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця. Ставлю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

Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, наступне питання, це крайнє питання сьогоднішнього пленарного засідання. Це проект Постанови про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер 4171). Без обговорення? Готові голосувати?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

За-281 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.